Уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам отношение по начина на водене. Колеги, на всички ни е ясно, че това Народно събрание е към своя край, към края на своето битие и е нормално може би за някои страстите в залата да бъдат нажежени, предвид факта че след два месеца предстоят парламентарни избори. Но това не означава, че ние като народни представители, независимо какъв пост заемаме в това Народно събрание, не трябва да си изпълняваме задълженията и по Правилник, и по Конституция. Станахме свидетели на едно некомпетентно, некадърно ръководене на заседание на Народното събрание – без провинение да бъде наказан народен представител, който се изказва по същество по законопроект, дори цитирайки думи на народен представител, който се е изказал преди него. Ние неслучайно, уважаеми госпожи и господа народни представители, сме призовавали, че хора, които не умеят да водят заседания на Народното събрание и са некомпетентни, не трябва да заемат такива постове, не само това, а дори и постове в държавната администрация, трябва да бъдат отстранени и затова сме поискали и оставката на съответния заместник-председател на Народното събрание. Колеги, факт е, че част от присъстващите в това Народно събрание народни представители може би няма да бъдат би няма да бъдат в следващото Народно събрание – дори и част от колегите, които заемат тази висока трибуна, но това не означава, че собствените им несгоди трябва да бъдат прехвърлени върху личността на даден народен представител.

си представете – наказание за народен представител по Правилника във време, в което трябва да има почивка на Народното събрание.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Във връзка с предложеното в Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството в Преходни и заключителни разпоредби направих един прост анализ, че следващия парламент вероятно половината от времето ще му отиде в това да оправя законодателството, което е прокарано през Преходни и заключителни разпоредби. В този смисъл въпросният казус за язовир „Овчарица“ е еманация и пример за това, че най-сетне стратегическата държавна политика поне в няколко сектора – енергетика, води, земеделие, трябва да бъде балансирана, приоритизирана и това не може да става през Преходни и заключителни разпоредби на Закона за пчеларството, в Закона за трюфелите и така нататък. От една страна, ние също като парламентарна група сме изправени пред пред трудно решение, защото, бидейки и ставайки част от Приложение № 1 по смисъла на чл. 13 от Закона за водите, този водоем ще бъде публична държавна собственост – няма как да бъдем против това. Това за нас е и гаранция, че държавната воля по отношение на управлението и стратегическото му ползване ще бъде ясна. Единственият недостатък е в два момента и аз имам предложение. Правя предложение: първо е начинът, по който това нещо е предложено. Редно беше да мине през съгласуване с Министерския съвет, редно беше да мине през Комисията по околната среда и водите – все пак Законът за водите е базисен закон. Вие виждате, че ние сме свидетели на драматично, радикално поведение на водите по отношение на цялата инфраструктура.

да лишава енергийната система от този към момента важен за нея в технологично отношение водоем. Това ми дава основание да направя – и с това завършвам предложението си, моля да бъде оттеглено това предложение, моля да бъде добре мотивирано, моля да бъде добре обосновано, за да стане ясно, че НЕК няма да се лиши от този баланс – първо. Второ, държавата ще има ясно отношение към публичната държавна собственост. Това е защита в най-висока степен на собствеността. Трето, ще си изпълняват приоритетите, но това е друг разговор, стратегическите приоритети по отношение на екологичния отток, тоест опазване на околната среда, макар че съоръжението там е такова, че няма такъв екологичен отток по отношение на водоснабдяване, по отношение на земеделие и по отношение на енергетика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Костадинов. Реплики по изказването на народния представител Костадинов?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Искам да направя едно предложение, което не намери своето систематично място в Заключителните разпоредби на Закона, следния текст: „В шестмесечен срок от обнародването да бъде приет Правилник за прилагането на Закона“. Благодаря Ви.

Няма да правя политика, а и няма нужда. Първо искам да благодаря на госпожа Белова за това, че успяха в тази комисия, когато се разглеждаше Законът за пчеларството, да включат текстовете, които днес ние коментираме по един или друг начин. Ще кажа по отношение на разрешителните режими за земеделските производители. Всички знаем, че напояването е едно от приоритетните водовземания веднага след питейно-битовото. С промяната ние даваме възможност земеделските производители да се възползват от по-съкратена процедура, която по никакъв начин не нарушава принципите, заложени в Закона за водите и в рамковата директива за водите. Режимът, всъщност трябва да представят всички изискуеми документи и той се запазва – издаването на индивидуален административен акт. Налице е единствено по-бързото произнасяне от страна на компетентните органи и това е голяма заслуга – специален ред само за земеделците. На следващо място, трябва да се представят документи от съответното дружество – напоителна система, сдружение за напояване, че в района няма друга изградена система за напояване и по този начин се опазва природният ресурс и ще се разрешава водовземане единствено в район, където няма изградена напоителна система. Като пример мога да посоча Добруджа. Знаете, че съм категорично против водата за бъдещето, за нашите деца, по всеки повод да се дупчи и да се вади. Тук е намерен един много добър режим. Там, където така или иначе няма, земеделците да могат да получат възможност да се случи. Защо е в този закон? Защото това е последният възможен в това Народно събрание да се случи. Всички казваме колко много сме загрижени за земеделците, колко много искаме да им помогнем, колко много искаме да им дадем възможност те това лято да се подготвят и да могат да работят. В следващия момент казваме: ние сме готови, народните представители, да се откажем от нашите правомощия, нека да мине през Министерския съвет, през съгласуване, тоест да не стане сега. Ако Вие наистина, защото не знам, като ходите по избирателните си райони – аз няма да участвам в избори, обяснявате колко много искате да помогнете на земеделците, ами гласувайте сега това предложение! Госпожа Белова е успяла да намери възможност в последната комисия да го включи. Ами по-добре да го включи, отколкото да не се приеме. Между другото, запитвали ли сте се, че този текст го даде един народен представител в последния месец, защото беше изпуснат и тук да бъде включен, защото той беше в „Рибарство и аквакултури“, а там този закон беше спрян? И на практика единствената възможност да помогнем на земеделците, без значение от партийна принадлежност, е сега да мине този законопроект. Категорично го подкрепям. Благодаря на госпожа Белова, благодаря на всички, които са го подкрепили в Комисията, и на Апостолов, че в последния момент се усети, че този текст го няма никъде и го внесе. Това е по отношение на кладенците. По отношение на другия текст, който е свързан с квотите, за да не се изказвам два пъти, всъщност аз затова съм дошъл. Уважаеми дами и господа, имаме пари от Европа, имаме и санкции от Европа – имаме наложена мярка. България сега трябва съвсем скоро да докаже, че сме положили усилия по отношение на фините прахови частици, за да не получим имуществена санкция. Самото министерство е изпълнило тези меки мерки, които са поискани и са одобрени, но кметствата от общините трябва също да прилагат мерки – това става с пари, които министрите преди мен са осигурили да дойдат по програма, но те трябва да бъдат усвоени. Накратко – Димитровград, Монтана, Пловдив, Видин, Смолян, Бургас, София и Горна Оряховица. За Горна Оряховица имаме проблем, който проблем може да доведе до това, че всичките пари нагоре да не се получат. Трябва ли вече разходвани средства от общините, да останат за сметка на общините? Не би било редно. Те са го направили за фините прахови частици. Трябва ли сега да си играем на съдебни дела, при които може да се окаже, че всички похарчени средства от общините ще останат за сметка на общините, а ние трябва да търсим нови пари, при положение че може, да, с тази поправка да придвижим целия процес? Преди мен се е случвало, но е хубаво да стане. Затова апелирам да приемете тази поправка. В заключение, по отношение на язовирите. Прави са и с това, което казаха от БСП, слушах и мотивите на „Обединени патриоти“ – на господин Апостолов. Ще обясня за самия язовир. Този язовир е паразитен язовир. Той почти няма откъде да се пълни с вода. Ако не е река Тунджа, две помпени станции и 70 – 75 км трасе, той ще остане празен и тецът няма да може да работи. Не може помпите да са елемент от националната сигурност, трасето 75 км да е елемент от националната сигурност, всичките шлюзове, преграждането на реката, на река Тунджа, защото ние преграждаме река Тунджа и надолу вода може да не върви изобщо, само и само да дадем на този ТЕЦ да се охлажда, всичко да е елемент на националната сигурност. Там има един рудник, който е открит рудник. За да не влезе водата в него, са направени деривации отстрани – микроязовири, за да може водата по никакъв начин да не влезе в рудника. По никакъв начин водата от язовира, ако прелее, да не може също да влезе в рудника, защото ще ги наводни. Цялата тази система е елемент от националната сигурност, само този язовир не е. Кажете ми, ако той стане елемент от националната сигурност, по-лесно ли ще се продаде на мен, или по-трудно, ако е елемент от националната сигурност? Мисля, че ще е по-трудно. Ако не е елемент от националната сигурност, по-лесно ли може да се сложи с някакви тежести и обезпечения или не? По-лесно може. Но тъй като ние вървим малко някак си след събитията, някой вече го е направил, в момента, ако бяхте дали текста, който дадоха от БСП като компромисен вариант – но не трябваше БСП сега да го дава в залата, защото Вие и да искате, не може да го приемете вече, разбирам. Ако НЕК или Енергетиката бяха дали, въпросаът щеше да е решен и никой нямаше да разбере. Факт е, че в това, което всички цитирахте, постановление, комплекс „Марица изток“ като елемент от националната дейност в сектор „Енергетика“ – стратегическа дейност, пише: „Комплекс „Марица изток“ в състав: „Мини Марица изток“ склонове, рудник „Трояново-1“ – село Трояново, рудник „Трояново-север“ – село Ковачево, рудник „Трояново-3“ – село Медникарово, система за отвеждане на водите на река Овчарица извън целите на рудника „Трояново-север“ леви и десни притоци, абе всичко е елемент от националната сигурност, само язовирът не е.

Какво пречеше и той да е собственост на НЕК? Просто във времето са го включили в баланса. Няма смисъл да се карате. Неслучайно беше споменато име на политици, за да може да се отклони вниманието. Нито някой иска да го купува, нито нищо. Забранете тогава рибите в този язовир, щом мислите, че някой иска да купува риби. Няма такова нещо. Рибите не пречат там. Този язовир е с определени размери. Ако падне по-ниско, не може да се охлажда, ако се вдигне по-високо, ще наводни рудниците и затова са всички тези системи. Към днешна дата не можете да промените вече внесения текст. Аз лично апелирам да не го гласувате. НЕК и Министерството на енергетиката трябваше да направят това допълнение, за да излезете от ситуацията, че вече някъде са наложили тежести върху този язовир и затова изказването на него беше правилно, но и Вашите мотиви бяха правилни. За да се приключи без излишно напрежение и противопоставяне на леви и десни, искам да изразя мнението си като министър – ето сега все още съм министър, трябва да бъде елемент от националната сигурност, защото всяка година даваме по 24 милиона вода на този язовир – при сушави години и повече. и повече. Тази година трябва да се боря с два язовира – от „Копринка“ да я сложим в „Жребчево“, от „Жребчево“ да я пуснем до „Ханово“, от „Ханово“ да я сложим там. И ние всяка година го правим, министрите и преди мен са го правили, а този язовир го няма, той не съществува. Два национални язовира се грижат за него, но него го няма. От единия прехвърляш в другия, а накрая този язовир не съществува. Добре, ако той не е елемент на националната сигурност, ами да не му даваме вода. Ще спре ТЕЦ-ът. Разбирате, че е елемент. Не може всичко около него, а той самият не. Така че по-добрият вариант е да не се гласува не поради политически причини, а поради непредприети своевременно действия от страна на НЕК и на съответното министерство да прецизират текста. С всички други неща съм съгласен. Не се занимавам с политика и не би било редно. В случая господин Апостолов ще го приеме като поражение, ако този текст евентуално не бъде гласуван. Не, не е така, господин Апостолов. Вие дадохте добър текст, госпожа Белова правилно го внесе и всичките други предложения са добри, просто в момента другите не допълниха своята част, не извървяха своята част. А всичко друго, което е политика и се замеряте, не беше редно по отношение на един язовир. Нито някой иска да го купува, нито да го продава, нито каквото и да било. Завършвам. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Пристъпваме към гласуване на текстовете, предложени от Комисията, както и на предложенията. Господин Велинов, само не уточнихте това като отделен параграф ли искате да бъде евентуално последно – § 14, защото към другите не виждам как може да се върже. Ние сме на Заключителни разпоредби и приключваме със Закона. Освен да го сложим като последен параграф, но § 14?

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Сега подлагам на гласуване предложението за нов § 14, направено от народния представител Чавдар Велинов – „В шестмесечен срок от обнародването на закона да бъде приет правилник за приложението на закона“.

Гласували 127 народни представители: за 32, против 71, въздържали се 24. Предложението не е прието, с което приключихме със Законопроекта.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. заседанието взеха участие от Министерството на образованието и науката: Петър Николов – заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, Анелия Семкова – началник-отдел „Нормативен“ в дирекция „Правна“, и Пламен Славов – експерт в дирекция „Правна“. В Комисията по образованието и науката са получени становища от Българския зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, които изразяват несъгласие с някои от текстовете в Законопроекта. От Медицинския университет – Плевен, и Медицинския университет – Пловдив, нямат забележки. Законопроектът бе представен от господин Петър Николов, който отбеляза, че целта е да се синхронизират в националното законодателство разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации. Тя предвижда автоматично признаване за ограничен брой професии въз основа на хармонизирани минимални квалификационни изисквания – секторни професии, обща система за признаване на удостоверенията за обучение и автоматично признаване на професионалния стаж. След оценка на нотифицираните мерки за изпълнение и на тяхното съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС на ниво Европейски съюз, както и други приложими разпоредби относно регулираните професии и свързаното законодателство на Европейския съюз, през 2018 г. Европейската комисия нотифицира 27 държави членки, в това число България, относно намерението да инициира процедури за нарушение поради непълно транспониране на посочената директива. В края на 2019 г. Министерството на образованието и науката съвместно с всички органи по признаването на регулираните професии предприема изготвянето на изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, с които да отговори на всички констатации на Европейската комисия по процедурата за нарушения. Със Законопроекта се въвеждат и разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2018/958 от 28 юни 28 юни 2018 г. на Европейския парламент и на Съвета относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (Директива за пропорционалността). Тя определя правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват от държавите от Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране. За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Милена Дамянова и Георги Михайлов. Народният представител Георги Михайлов изрази мнение, че неправилното транспониране на директиви е особено опасно за всяка държава – членка на Европейския съюз. Според него тези текстове трябва да бъдат върнати и сериозно обмислени, за да отговарят на професионалните изисквания към регулираните професии. Независимо от правилата за признаване на професионални квалификации специално за медицинското образование си има изисквания то да е 5 години и с определен брой часове. Подобен е и казусът със специалистите по здравни грижи. Не трябва да се правят компромиси с медицинското образование. Народният представител Милена Дамянова припомни, че 43 тото Народно събрание не е подкрепило част от текстовете във внесения сега Законопроект за признаване на професионалните квалификации, макар че и тогава мотивът на вносителя е бил транспониране на същата директива. Между първо и второ четене част от текстовете ще бъдат прецизирани. На поставени въпроси от народните представители отговори Пламен Славов – експерт от дирекция „Правна“ на Министерството на образованието и науката. След проведено гласуване с резултати: „за“ 11 гласа, „против“ 6 и „въздържал се“ 1, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, уважаеми господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. Законопроектът беше представен от господин Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката.

на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (Директива за пропорционалността). Тя определя правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват които да се извършват от държавите от Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране. Директивата има за цел да предотврати прекомерните ограничения относно достъпа до или извършването на професионални дейности, да гарантира прозрачност и правилното функциониране на вътрешния пазар. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г.“ Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Доклад на Комисията по здравеопазването.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2021 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник министърът на образованието господин Петър Николов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Петър Николов, който информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от привеждане на Закона за признаване професионални квалификации (ЗППК) с разпоредбите на действащото европейско законодателство в тази област. Той поясни, че след оценка на нотифицираните мерки за изпълнение и на тяхното съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС на ниво Европейски съюз, както и други приложими разпоредби относно регулираните професии и свързаното законодателство на Европейския съюз, през 2018 г. Европейската комисия е нотифицирала 27 държави членки, България, относно намерението да инициира процедури за нарушение поради непълно транспониране на посочената директива. Предлаганите изменения и допълнения отговарят на констатациите на Европейската комисия от процедура за нарушение № 2018/2284 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията по някои разпоредби на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, касаещи общи въпроси, като приложно поле и определения. Със Законопроекта се въвеждат и разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Тя определя правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват от държавите от Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране. Директивата има за цел да предотврати прекомерните ограничения относно достъпа до или извършването на професионални дейности, да гарантира прозрачност и правилното функциониране на вътрешния пазар. Становището на Българския зъболекарски съюз (БЗС) беше представено от председателя на съсловната организация доктор Николай Шарков, който остро възрази срещу предлаганите с § 13 и § 21 от Законопроекта нормативни промени. Той посочи, че БЗС винаги е защитавал и ще защитава тезата, че при упражняването на професията си лекарите по дентална медицина задължително трябва да имат съответните знания, умения и компетентности. тази връзка следва да се има предвид, че в Република България е приета магистърска степен за придобиване на професионална квалификация „лекар по дентална медицина“. Наред с това, съгласно възприетите нормативни актове на Съвета на европейските зъболекари, консултативен орган към Европейската комисия, всичките му 28 страни членки и три страни наблюдателки подкрепят единодушно изискването за задължително минимално петгодишно обучение и пет хиляди учебни часа за придобиване на професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и са категорично против всякакви форми на обучение с дистанционен и/или съботно-неделен характер. Беше подчертано, че в името на безопасността на пациентите и високото качество на денталната помощ на територията на Република България не трябва да се допуска признаване на професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ за чужденци, които не са преминали обучение с минимална продължителност пет години и пет хиляди учебни часа. Това с още по-голяма сила следва да се отнася за разпоредби, с които се допуска признаване на професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ по удостоверения, издадени за професионална квалификация „лекар“, придобита в чужбина. Доктор Шарков уточни, че обучение по „Медицина“ и/или „Дентална медицина“ с продължителност три години не съответства на минималните държавни изисквания, утвърдени в като същевременно подобни разпоредби поставят в професионална неравнопоставеност лекарите по дентална медицина, придобили правоспособност в Република България. Според съсловната организация разпоредбата на § 21 от Законопроекта е неясна и подлежи на тълкуване. При внимателен прочит на предложения текст може да се направи заключението, че ако някой се представя в публичното пространство като „лекар по дентална медицина“ и той наистина има такава професионална квалификация, то това автоматично означава, че той упражнява професията си по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина с всички произтичащи от него задължения. Беше подчертано, че формулировката на предлаганата разпоредба на § 2а от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации следва най малкото да бъде преразгледана и редактирана, за да се избегне съществуващото двусмислено тълкуване. В хода на дискусията народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби. Беше посочено, че тези нормативни промени следва да бъдат сериозно преосмислени и прецизирани между първо и второ гласуване на Законопроекта, тъй като поставят в дискриминационни условия лекарите по дентална медицина, придобили професионалната си квалификация в България спрямо тези в Испания. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 11, „против“ 7, „въздържал се“ 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 102-01-5,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз няма да бъда многословен. Имахме много сериозни дискусии в Комисията по образованието и в Комисията по здравеопазването. Трябва да бъдем много предпазливи при автоматичното привеждане на една директива, особено когато тя не е внимателно изучена, не сме се съобразили с опита в Европа. И това, което пропусна последният докладчик да сподели, е, че уважаемият доктор Шарков като председател на Стоматологичния съюз заяви отговорно, при направена от Стоматологичния съюз проверка, че във Федерална република Германия нито една от федералните републики не е приела тази промяна, за да може дентална медицина да се практикува от Европейския съюз, които са изкарали, да не казвам съботно-неделно, както го нарече той, обучение, но един срок на обучение, който е абсолютно недостатъчен за придобиването на такава магистърска степен. Има обаче и други проблеми, които са свързани с отделни други медицински специалности, каквито са например акушерките, където се правят опити без необходимия учебен стаж да се даде възможност за такова обучение. Затова парламентарната група на БСП ще се въздържи. Ние внимателно ще направим своите предложения между първо и второ четене. И Ви моля, както беше в предишния законопроект – тогава пак, оправдавайки се със Закона за публичните предприятия, въведохме едни абсолютно несъвместими с българското здравеопазване решения, които трябваше да отменим след няколко месеца. Сега да не повтаряме същата грешка и да не допускаме подобен тип негативни и не в полза на българското здравеопазване промени. Благодаря Ви, господин

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път сме свидетели на предложения за нормативни промени, които поставят българските граждани в неравностойно положение спрямо такива от други страни, в случая от страните от Европейската общност. Вече неколкократно – поне два пъти, преждеговорившите засегнаха темата за лекарите по дентална медицина. Затова тук няма да бъда голословен, въпреки че това не касае лично мен.

Явно, че за три години един лекар по дентална медицина не може да има необходимата теоретична и практическа подготовка, защото обучението по дентална медицина е структурирано общо взето с три години теоретична подготовка и три години практическа подготовка. Тук имаме и категоричното мнение на Българския зъболекарски съюз, така че колегите от Испания, които настояват за това унифициране на образователната си степен и възможностите за работа в България, мисля, че въобще не са прави и ние не можем да се съгласим с него – нещо, което категорично ще гласуваме „против“. Има още един казус, който касае съсловните организации, в случая в системата на здравеопазването – Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, на специалисти по здравни грижи и така нататък. За какво става дума? Става дума, че се въвежда служебно членство в тези организации, тоест с едно писмо на министъра – уведомително, забележете, той казва, че той казва, че доктор „Х“, ако е в Лекарския съюз, иска да работи две години в България, той има необходимата правоспособност в своята страна и става член на Българския зъболекарски, лекарски или фармацевтичен съюз и така нататък за две години. Първо, никъде в Устава на тези организации не е предвидено служебно членство още без активната позиция на съответната съсловна организация, още повече че тук се касае даже не за структура на съсловната организация, която предлага това членство. Второ, временно членство в съсловна организация в системата на здравеопазването няма. Там ставаш член за времето, в което ти практикуваш, което обикновено е много продължителни години. Така че ние нарушаваме смисъла, духа, концепцията за мястото и ролята на съсловните организации в системата на здравеопазването и те неслучайно реагират по споменатия преди малко начин. Има още един нонсенс, и то доста значителен. Когато не достига професионална квалификация, каква е логиката? Вие трябва да изпълните съответния хорариум – теоретичен и практически, и да се явите на изпит за правоспособност. Предлаганите нормативни промени в Закона за признаване на професионалната квалификация казват, че Вие може да се явите само с един изпит, тоест, ако Вие не отговаряте на хорариума за лекар, може да се явите само на изпит, без да сте обучавани и ако го издържите успешно, вече придобивате квалификационната степен „лекар“. Това е нонсенс. Това не може да става. За да се явите на изпит, Вие трябва да сте отговорили на определени предварителни условия. Имам една лична моя забележка. В промените се споменава терминът „висше образование“. Мисля, че когато говорим за висше образование вече в съвременния свят, в нашата страна и в Европейския съюз, трябва да разделим нещата на степените на висшето образование – това са „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, за да стане ясно, че когато един човек иска да практикува в нашата страна и е предвидено той да има степента „магистър“, която е висше образование, той не може да практикува само с висше образование, но със степен „бакалавър“

В нашата страна, за да започнеш обучение по професионална квалификация „акушерка“, трябва да имаш 12-класно общообразователно обучение, тоест да си завършил средното си образование и да се явиш на приемен изпит. В някои други страни – пак в прословутата Испания, за да започнеш обучението си, трябва да имаш десетгодишно общообразователно обучение, тоест до 10-класно образование и няма нужда от приемен изпит. Е, ама нашите момичета, които искат да станат акушерки, се поставят в неравностойно положение, още повече че в последните две години в средното образование – затова ги държи в средното образование, за да придобият определена квалификация, било тя по биология, химия, физика и така нататък, което ще им позволи те вече да се обучават в този четиригодишен срок за акушерка. Не може с десетгодишно средно образование да кандидатстваш за акушерка, и то без изпит да те приемат. Тези и някои други неща ни карат да се въздържим от подкрепа на така предлаганите нормативни промени. Надявам се, че Вие ще ги подкрепите и те отново трябва да минат, защото считам, че това го дължим в този общоевропейски пазар на труда на българските професионалисти, които са положили немалко сили, средства, време и финансови средства – на тях и на родителите, за да го придобият, а сега се оказва, че някой идва с наполовина по-малка степен, когато се касае за лекар по дентална медицина, и има същите права.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от тази трибуна през последните години много често се налага да разглеждаме текстове, предложени за промяна в българското законодателство под мотото – синхронизационни, и трябва да транспонираме законодателство, което е прието на европейско ниво. Обикновено тези предложения могат да се групират в две групи. Първо, ние винаги сме следили под лупа част от тези текстове, защото стана практика между синхронизационните текстове, които транспонират законодателство на европейско ниво, да бъдат вкарвани предложения, които не са свързани с тази синхронизация и касаят национално ниво интереси. На второ място, много пъти са предлагани промени, които никой не е чел, включително чиновниците по министерствата, голяма част от комисиите ги пренебрегват и автоматично прилагат. Този случай обаче не е такъв. Европейският съюз е организация, създадена, за да защитава общи цели, общи интереси, да има обща визия. Свободното движение на хора, на дипломи, на средства е основен принцип на функциониране на Европейския съюз, но България трябва да започне да защитава и собствените си интереси в рамките на този съюз. За всички ни е ясна субординацията за това, че една директива стои най-отгоре в пирамидата на законодателството, след това следва националното транспониране, след това подзаконовата нормативна уредба. В конкретния случай ясно, че България е заплашена от наказание. Ясно е, че санкциите най-често са десетки хиляди евра на ден имали сме такива случаи. Ясно е, че трябва да се отнасяме с огромно уважение към принципите, които се налагат на ниво Европейски съюз, въпреки всичко. Това е конкретен пример, в който трябва да устоим и интересите на българското общество. Ето защо, помнейки случаи, примерно, когато имаше казуси за признаване на квалификация от страни като Украйна, Молдова, Турция, Македония, особено в областта на медицинските специалности, те преминаваха през много сериозни приравнителни изпити и признаване на квалификация, включително и от съсловните организации. Ние нямаме причина да не изискваме същото високо ниво на образование, на хорариум, на години обучение и от партньори, които са партньори в рамките на Европейския съюз. Другото би било в нарушение на интересите на българските пациенти. Ето защо нашата принципна позиция е следната. Трябва да подкрепим предложените промени на първо четене, защото Директивата е приета през 2005 г., след това е променена през 2013 г. По някакви причини българският чиновник е проспал тези директиви, но сега, изправени през заплахата от нарушение, ние можем да приложим законодателна техника, която да бъде в интерес на работещите в българската здравна система. Има примери, при които ние, съгласявайки се с това, което Европа ни поставя като изискване, наложихме на нашите медицински сестри, акушерки, лаборанти да учат по четири за да могат да са медицински сестри. Няма логика стоматолози, които искат да дойдат да работят в България, да са били обучавани в рамките на три години и да имат претенции да работят в нашата система. В този смисъл ние ще подкрепим сега предложенията, но ще очакваме прецизиране на текстовете за второ четене. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Джафер. Има ли реплики?

прието. Ще Ви запозная със съобщенията за парламентарен контрол за 5 февруари, петък: 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. 2. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Михайлов. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на четири въпроса от народните представители Кристина Сидорова – два въпроса; Елена Пешева; и Иван Валентинов Иванов. 6. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Васил Антонов.

министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Ирена Анастасова и Николай Цонков; – министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Таско Ерменков, и Жельо Бойчев; министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Валентина Найденова – два въпроса; и Георги Гьоков – два въпроса; – министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 5 февруари съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.